Шановні колеги, шановні народні депутати, прошу підготуватись до реєстрації.

Шановні колеги, прошу підготуватись до реєстрації. Ви готові? Готові? Прошу народних депутатів натиснути кнопку "за" для реєстрації за допомогою електронної системи. Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 314 народних депутатів. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні вкотре проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, розгляд яких визначено в пропозиціях Президента про скликання позачергового засідання, вам надано. Переходимо до їх розгляду. Шановні колеги, на ваш розгляд виноситься перше питання – це проект Постанови про призначення Марченка С.М. міністром фінансів України. Вельмишановні колеги, відповідно до Регламенту дане питання розглядається за скороченою процедурою. Але оскільки ми його проходили, чи є необхідність проходити його за скороченою процедурою? Немає. Шановні колеги, тоді я попрошу підготуватись до голосування. Готові до голосування? Шановні колеги, готові до голосування? Шановні колеги, я ставлю на голосування проект Постанови про призначення Марченка С.М. міністром фінансів України (№ 3289). Я прошу підтримати та проголосувати.

Наступне: проект постанови 3290 - це проект Постанови про призначення Степанова М. В. міністром охорони здоров'я України. Чи є необхідність? Аналогічно можемо одразу ставити на голосування, так? Шановні колеги, тоді я ставлю на голосування проект Постанови про призначення Степанова М. В. міністром охорони здоров'я України (реєстраційний номер 3290). Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. Я вітаю вас, колеги. Шановні колеги, ми… Покажіть по фракціях, будь ласка. Будь ласка, ви бачите результати. Шановні колеги, тепер у нас прийняття присяги, так?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

Для складення присяги на трибуну запрошується міністр охорони здоров'я України Степанов Максим Володимирович. Я, Степанов Максим Володимирович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Вітаємо вас, Максиме Володимировичу.

Дякую вам, шановні депутати, шановний Голово Верховної Ради. Дякую за те, що дали можливість сказати декілька слів. Я буду дуже швидко говорити, тому що я розумію, що мало часу. По-перше, я вдячний кожному з вас, що ми в масках. По-друге, я, дійсно, вдячний за те, що ми в такий складний час для країни через коронавірусну хворобу і розповсюдження цього вірусу по всьому світі, що ми збираємось і ви працюєте. Тому я хочу кожному з вас поаплодувати, я вам дуже вдячний. По-третє, дуже важливо, щоб країна вона працювала, незважаючи на цю трагедію через цей вірус, щоб вона працювала. І я вдячний всім депутатам, які проголосували за призначення міністра фінансів України і міністра охорони здоров'я. Я вас теж вітаю! І четверте. Хоча, я думаю, якщо ми говоримо відверто, а я звик саме так розмовляти з людьми з усіма. Якщо говорити відверто, четверте – це, мені здається, що це перше і найголовніше. Дійсно, зараз всім складно. Складно всьому світові. Складно дуже Україні. І для нас дуже важлива сьогодні підтримка саме економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб у нас, дійсно, відбувалось підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І ви прекрасно знаєте, що дві головні умови – це Закон про землю і банківський закон. Зараз ми будемо з вами обговорювати ці питання. Ви прекрасно знаєте суму, я зараз… суми, які через меморандум ми можемо отримати для підтримки української економіки. Я не хочу багато красноречивых слів через те, що ми отримуємо 10 мільярдів, чи то, може, більша буде сума. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку, життєвоважливо – це кров для нашої економіки. І ми розуміємо, що є багато питань, впевнений, у кожного з вас є питання до того чи іншого закону, до наших відносин з міжнародними партнерами. Я все розумію, але ми дійсно зараз не повинні ділитися на: це це партія провладна, а це - опозиція. У нас не може бути будь-якої опозиції під час кризової ситуації через коронавірусну хворобу. Тому я вас дуже прошу підтримати ті законопроекти. Саме в руках ваших, від вашого голосування сьогодні дійсно залежить, чи буде ця дуже важлива фінансова підтримка нашої економіки, чи цього не станеться. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що тут не буде відбуватися, знаєте, нічого страшного, депутатів багато, якщо я не проголосую чи утримаюсь, все буде нормально. Ні, від кожного з вас це дійсно залежить. І я вам хочу сказати - я зніму на секунду з маску, - я просто хочу сказати, щоб ви бачили моє обличчя, у мене теж багато запитань до цієї ситуації, у кожного з нас дуже багато запитань. я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти, вони важливі, просто важливі для українського народу. Я вам вдячний за той час, що ви мені дали. Дякую. Дякую, Володимире Олександровичу. 2571-3, 2571-д). Нам необхідно прийняти рішення про включення до порядку денного сесії цього питання. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-276 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-250 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання. Шановні колеги, всі бажають виступити? Ні, з доповідачів спочатку. Ні. Можемо голосувати? Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської… Ви бажаєте виступити? Запишіться на виступ, хто бажає.

Прошу передати Железняку.

Я теж буду виступати без маски, потім одягну її. Я хочу сказати, що, звичайно, що в опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би наголосити, щоб ви всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлений дефолт України. Як ми до цього прийшли - це питання третє. Але дефолт – це є інфляція. Але дефолт – це є знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за це все український народ, найменш захищені верстви населення, лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк. І на сьогоднішній день це час істини. І саме тому "Європейська солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. І закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської солідарності". Дякую. Шановні колеги, я, по-перше, хотіла би розпочати з того, що це не законопроект про "ПриватБанк", ви це розумієте? Що навмисно зроблено так, щоб це було підведено під якесь таке приватне ім'я банку. Це законопроект, який де-факто демонструє відношення до України як до "бананової" республіки третього світу, щоб ви це розуміли. Тут історія в тому, що повністю порушується статус України як правової держави. Можливо, ви не читали. Я вам скажу про два елементи цього закону. Перше. В цьому законі говориться, що у відповідних процесах і процедурах рішення суду не будуть дійсними. Ви мені скажіть, будь ласка, назвіть ще хоч одну країну, де рішення суду не будуть вважатися дійсними. По-друге, тут Національний банк, через який і так країну знищили за останні роки, перетворюється держава в державі. І хочу нагадати, що під час попередніх 5 років знищено 105 українських банків, знищена фінансова система України, яка з часом буде підмінена, я думаю, якоюсь іншою банківською системою. І можу сказати, що ті 105 банків, ви знаєте, 445 мільярдів гривень середнього класу похвали у Фонді гарантування вкладів, поховали там середній клас. І тепер, якщо це от буде прийнято, оце сміття, де порушено 11 статей Конституції і дві статті Європейської конвенції з прав людини, якщо буде прийнято, забудьте про українську фінансову систему і про правову державу Україна. Це буде перевірка на патріотичність. І ніякого дефолту в Україні не буде, кредитори його не допустять. Ви це розумієте? І тому нас зараз заганяють ті, хто був маріонетками, заганяють далі в глухий кут. Я закликаю не голосувати за цей закон.

Що зараз відбувається, щоб всі розуміли, 5 років Національний банк грабував Україну, українців, Національний банківський сектор в угоду міжнародним кредиторам і всім, хто їм звідти, з-за закордону, перстом указував, яким банкам бути в Україні, а яким не бути. Вони так розійшлися за цих 5 років, що позакривали навіть державні банки, банки, які мали статус міських, наприклад, банк "Хрещатик" у Києві, і пограбували їх. Ми всі були свідками, як п'ять років розпродаж майна йшов цих банків, які вони позабирали, майже 100 банків, і продавали за 1-3 відсотки від залишкової вартості того майна і активів, які там були. І сьогодні вони намагаються врятувати себе і зробити так, щоб ніхто не був відповідальним за все те, що вони робили 5 років. Десятки рішень Верховного Суду України, інших судів по сотнях банків України, десятки рішень по поверненню вкладів. Сьогодні міжнародні кредитори і інституції намагаються врятувати тих, хто виконував їхні доручення і нашими з вами руками прикрити їхні дії. ми говоримо не тільки про минуле, вони так прописали норми, що і в майбутньому Національний банк може зараз заходити в будь-який приватний і державний банк, змінювати керівництво банків, міняти членів наглядових рад, міняти членів правління і так далі, і робити все, що захочеться, бо судитися з ними буде заборонено цим законом, який ви сьогодні протягуєте. І вони будуть робити все, що хочеш, в рамках без правового поля, тобто в нас перестає діяти судова система і ми банківський сектор взагалі виводимо в таку міжнародну юрисдикцію, коли 3-4 людини з-за кордону будуть нам розказувати, які мають бути банки в Україні і що їм робити. Хочете нам допомогти з-за кордону – заведіть сюди п'ять міжнародних потужних банки і кредитуйте на умовах, як в Європі і Штатах, тоді це буде допомога, а не знищення нашого банківського сектора. Дякую. Дякую. Більше бажаючих виступити немає? Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи

Прошу підтримати та проголосувати. За-267 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій і правок та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 2571-д) (згідно частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України). Скорочення строків наполовину. Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Давайте подякуємо пану Президенту. Шановні колеги, я думаю, що Президент України ще повернеться до нас. Дякуємо, пане Президенте. Шановні колеги, ми переходимо до останнього питання в сьогоднішньому позачерговому засіданні це питання 2178-10 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (друге читання). Ми при розгляді цього питання зупинилися на правці 3299, якщо мені не зраджує зраджує пам'ять, народного депутата Шуфрича. Так? Будь ласка. Ви наполягаєте, так? Несторе Івановичу, прошу, 3299. Дякую. Ви знаєте, шановні наші колеги, що наша принципова позиція щодо прийняття цього закону – це виключно після того, як визначиться з цього приводу народ України. А це можливо зробити тільки в один спосіб, відомий як народовладдя, до якого ви так закликали, а саме через проведення всеукраїнського референдуму. Т ому ми і наполягаємо, щоб цей законопроект, в принципі, було можливо розглядати, голосувати і приймати по ньому рішення після того, як вискаже свою виключну позицію народ України, який згідно з Конституцією України є головним носієм влади. А сьогодні в умовах пандемії, в умовах зубожіння людей і подальшого їх зубожіння без всякої перспективи на обратне, спонукати їх продати свою землю – це є сьогодні знущання і злочин проти українського народу! Дякую, Несторе Івановичу. Ставлю на голосування правку 3300 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Шановний головуючий, ми вже проводили неодноразово дискусію щодо розгляду цього законопроекту. Ми ще раз наполягаємо на тому, що даний законопроект може бути розглянутий виключно після проведення всеукраїнського референдуму. Зверніть увагу, що відбувається сьогодні в Європі. Сьогодні ціна до землі прив'язана до різних інших соціальних стандартів. Найменша сьогодні перспектива отримати вартість землі в Україні, тому що ми сьогодні де-факто є найбіднішою країною. І коли один із присутніх попередніх Президентів тут говорить, що є загроза дефолту, так дефолт вже висловив йому народ України на президентських виборах, а сьогодні ви хочете скористатися… прикритися коронавірусом з тим, щоби провокувати продажу землі.

За-56 Рішення не прийнято. Наступна правка. Несторе Івановичу, далі йде 10 ваших таких системних правок, може, б ми три хвилини і… Ні, йдемо по правках. Дякую. Тоді правка 3301, народний депутат Шуфрич. 17:01:19 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Я, чесно кажучи, за невеликий свій депутатський стаж багато чого бачив в цій залі. А коли питання, яке знаходиться на розгляді під час пленарного засідання, а якщо я не помиляюся, ми визначилися з датою наступного пленарного засідання - 14 квітня, яким дивом ми розглядаємо це питання зараз, абсолютно неконституційний, нерегламентний спосіб, позбавляючи сьогодні народних депутатів України реалізувати свої регламентні права? Цей закон може бути розглянутий виключно на черговому пленарному засіданні, на чому ми і наполягаємо і що ми вимагаємо. І ми з цим підемо в Конституційний Суд. будь ласка, хай почує МВФ, абевегедейка, хто там ще цікавиться, що цей закон не має перспективи бути реалізованим в такий спосіб. Дякую, Нестор Іванович. Ставлю на голосування правку 3301 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна правка 3342. Народний депутат ризик, який зараз є в країні, хочу звернути увагу, що ми з відкритим обличчям зараз звертаємося до народу України, захищаючи його конституційне право вирішити долю української землі. Принцип народовладдя, з яким Президент України боровся за право бути Президентом, сьогодні порушується, тому що головна вимога нашої політичної сили, нашої фракції – це проведення всеукраїнського референдуму, на якому народ України вискаже свою позицію щодо самої можливості введення ринку землі і купівлі-продажу землі. Ми вважаємо, що сьогодні, крім порушення регламентних норм, конституційних прав народних депутатів України, ми порушуємо конституційні права наших громадян як носіїв влади в нашій країні. Виключно референдум може визначитись з цього питання. Дякую. Ставлю на голосування правку 3302 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Несторе Івановичу, єдине прохання… 17:04:20 За-55 Рішення не прийнято. Прохання від колег, що все-таки правила єдині для всіх, ми всі працюємо в масках, і я теж. Я розумію, що це трошки некомфортно, але безпека наших колег насамперед. Тому попрошу вас одягнути маску.

що сьогодні очікувана вартість землі в тисячу доларів за гектар є в 6-7 разів менша, як ціна наших найближчих сусідів: румунів, угорців, словаків, поляків. При цьому хочу звернути увагу, що якраз в 6-8 разів рівень пенсійного забезпечення в цих країнах вищий, ніж зараз в Україні. Рівень доходів громадян в середньому в 7 раз вищий, ніж доходи наших громадян. Чому ми зараз і наполягаємо на тому, щоб зупинитись в цьому свавіллі, підняти доходи наших громадян, встановити справедливу ціну на землю, і, безумовно, після того, як народ України на референдумі висловиться щодо свого власного ставлення до ринку землі і погодиться на купівлю-продаж української землі, власної землі, підкреслюю. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 3303 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-51 Рішення не прийнято. Наступна правка 3307. Нестор Іванович, ви бачите, що більшість наших поправок пов'язана із забезпеченням конституційного права наших громадян визначитись з цього доленосного питання на всеукраїнському референдумі. І це наша принципова позиція, щоб народ України висловив свою позицію: відкрив або відтермінував саму можливість продажу землі в умовах зубожіння, в умовах економічної і соціальної кризи, коли ми на останньому місці з усіх соціальних показників і коли сьогодні Україна на першому місці за рівнем бідності. І я вже приводив приклади, що наші сусіди найближчі мають ціну на землю в 7 разів дорожче, і доходи, і пенсію також приблизно на цей же рівень більше. А Франція, Німеччина відповідно в 20-25 разів мають і вищі доходи, і вищу ціну на землю. Тому я прошу пана Сольського прокоментувати наше… Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 3307 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

прокоментували моє звернення до пана Сольського. Але я навіть в цих окулярах бачу, що ви не є паном Сольським. Тому нас цікавить, як у відомому анекдоті, "а где начальник транспортного цеха?" Будь ласка, пан Сольський, невже ви категорично проти того, щоб народ України висловився на всеукраїнському референдумі щодо самої можливості купівлі-продажу української землі в умовах, коли доходи наших громадян мізерні. Пенсія сьогодні вже біля 50 доларів. І що ми чекаємо, на що ми провокуємо людей? Продати останнє, що може забезпечити в майбутньому їх родину. Тому ми і вважаємо, що відповідь на запитання, чи прийшов час продавати землю, має народ України. А що думає голова нашого аграрного комітету пан Сольський? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Микола Тарасович. Микола Тарасович, я все-таки ще раз прошу і вас, і всіх інших, давайте одягнемо маски, будь ласка. Я розумію, що це незручно, але це безпечніше. Будь ласка, Микола Тарасович. 17:08:57 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Несторе Івановичу, радий вас знову чути і бачити. З приводу вашого питання, пов'язаного з ціною і співставлення з доходів. Ви знаєте, тут є питання: чому малі доходи бо землю можуть дешево продати, чому дешево можуть продати землю – тому що малі доходи. Але якщо разом з тим відірватися від політики і все, і ви зробите співставлення доходів до ціни землі в тих країнах, які наводили, коефіцієнт подібний, як і в нашій країні. Дякую. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 3309 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Наступна правка 3310. Дякую, шановний головуючий. Я відреагував на ваше зауваження і абсолютно з вами погоджуюсь, що народні депутати України мають сьогодні продемонструвати дисципліну щодо ставлення до власного захисту і захисту тих громадян, які є навколо них. Тому я скористався захисною маскою, але я так і не зрозумів відповіді пана Сольського, нашого голови, а саме аграрного комітету, чому, коли замість того, щоб спромогтися підняття доходів наших громадян, як слідство, про що я вже говорив, підняття вартості власної землі, щоб люди могли отримати при бажанні продати свої земельні майнові права в 7, 8, в 10 разів більше без проведення референдуму в умовах зубожіння, ми провокуємо людей продати останнє тільки заради примхи з-за океану. Я категорично проти і, переконаний, народ України нас підтримає. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Я ставлю на голосування правку 3310 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна правка 3311, народний депутат Бурміч.

в цих умовах третя позачергова сесія. Навіть лідер "слуг народу" прийшов нас агітувати за те, щоб проголосували ми те, що проти народу, не запитуючи народу. Як це так може бути? Це перше. Друге. Ми повинні ці правки по Регламенту коли розглядати? На На черговій сесії, а не сьогодні. Ми порушуємо все, що можемо, і ми йдемо проти всього, проти власного народу, аби тільки догодити тим, хто, мабуть, йому сьогодні зателефонував і нажав на якісь мозолі. Не можна цього робити. Тільки референдум, тільки по Регламенту, тільки на черговій сесії, по-другому це не можна. І я наполягаю на своїй правці. Дякую. комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка 3312, народний депутат Пономарьов. Наполягає? Прошу. Добре. Немає в залі. Далі. 3313, народний депутат Чорний. Не наполягає. Друзі, мені дуже складно. Ви піднімайте руку, тому що ви всі в масках. Прошу, народний депутат Чорний. Шановні колеги, шановний пане головуючий, ще раз хочу наголосити, що фракція "Опозиційної платформи – За життя" має чітку і зрозумілу для народу України позицію з цього питання. Ми категорично проти прийняття цього закону в тому вигляді, який запропонований сьогодні в залі. Тому ми підготували дуже багато суттєвих правок, які винесли до цієї зали. Більш того, хочу сказати і ще раз наголосити, що головна вимога нашої фракції – це проведення референдуму за народної ініціативи, коли сам український народ визначиться, яким чином, якщо він підтримає саму ідею, яким чином цю ідею можна реалізовувати. Тому я хочу звернутися до всіх присутніх депутатів, щоб ви звернулися до своєї совісті і зрозуміли, що землю українську продавати не можна. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую. Ставлю на голосування правку 3313 народного депутата Чорного, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-40 Рішення не прийнято. Наступна 3314, народний депутат Чорний. 17:15:00 ЧОРНИЙ В.І. Так, руку піняв. Шановний пане головуючий, шановні народні депутати, ще раз звертаюсь вже до вас, до совісті кожного з народних депутатів, яким чином ми на себе сьогодні беремо таку відповідальність - прийняти рішення замість українського народу щодо самого суттєвого питання, яке взагалі може бути в Україні, - це питання української землі. Українська земля - це не тільки чорнозем, це ще і територія. Якщо хтось не розуміє, що віддавати територію будь-кому не можна, зовсім неприйнятна постановка питання в такому вигляду, яке сьогодні існує в цій залі. Тому ще раз хочу наголосити пропозицію фракції "Опозиційна платформа – За життя" щодо цього питання: проведення народного референдуму за народної ініціативи, а тільки потім прийняття будь-яких законів в цьому сенсі. Дякую. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3314 народного депутата Чорного. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-39 Рішення не прийнято. Наступна правка 3315. Народний депутат Плачкова, будь ласка. 17:16:28 ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня, шановні колеги, шановний пане головуючий! Я вам хочу нагадати, що на одному із засідань аграрного комітету ви особисто сказали про те, що 28 років незалежності України казали про те, що землю продавати не на часі. Але сьогодні, в той час, коли країна захоплена епідемією коронавірусу, в той час, коли ми знаходимося в такому важкому економічному стані, ви кажете, що це є на часі. Будь ласка, зверніть увагу на те, що каже вам народ України, це точно зараз не на часі. Я прошу врахувати мою зараз поправку і все ж таки дослухайтесь до думки українського народу.

За-40 Рішення не прийнято. Наступна… Там йде блок поправок від народного депутата Киви і народного депутата Колтуновича.

Маску, будь ласка, одягніть. тим нормам, які тут прописані. І те, що запропонував Президент на останньому засіданні, а це питання уже зменшення концентрації землі до 100 гектарів, все одно цього мало. Всі ті поправки, які подавала "Опозиційна платформа - За життя", в першу чергу стосуються референдуму. Це дуже важливі моменти, ми не можемо без цієї норми рухатися далі. Тому наша пропозиція все-таки, оскільки ви вже пішли на поступки щодо іноземців, щодо зменшення концентрації, просимо піти також і тут і врахувати думку людей і провести референдум. Я поясню в наступних поправках чому. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 3324 народного депутати Киви та Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. І все-таки, шановні народні депутати, я передаю прохання від інших народних депутатів навіть під час доповіді бути в масках, тому що це створює безпеку для інших. 17:19:14 За-42 Рішення не прийнято. Наступна правка 3317 народного депутата Киви, Колтуновича. Будь ласка. Я знаю. Але я – в масці. Другий момент: що стосується обігу земель сільськогосподарського призначення. Безумовно, всі ми знаємо, в яку економічну ситуацію погружається Україна. Це результати роботи уряду Гончарука і уже нового Прем'єр-міністра, це результати економічної політики впродовж 6 місяців

Дякую. Я ставлю на голосування правку 3317 народного депутата Киви та Колтуновича. Прошу визначатися та голосувати. Олександре Сергійовичу, з приводу того, про що ви говорите, ну я всіх, кого бачу, всі в масках. 17:20:45 За-42 Рішення

Вам, виявляється, надають право купувати і продавати земельні ділянки. Безумовно, це благий намір, але що це означає? Це означає, що ви з своєї мінімальної пенсії у 1638 гривень нібито зможете купувати земельну ділянку (гектар, наприклад) за кілька тисяч доларів. Інше питання – скільки вона ще буде коштувати за умови її зниження рівня капіталізації. Це нонсенс, тому що навіть, якщо ми візьмемо річні доходи, якщо ми візьмемо мінімальні фіксовані доходи, які є в країні, люди 70-80 відсотків залежно від року не зможуть бути людьми, які купують, фізичними, юридичними особами, які купують відповідні земельні ділянки. Тому ці гектари не для вас, ці гектари проти економіки України, а на користь або олігархам, або міжнародним транснаціональним корпораціям. Дякую. І прошу підтримати.

За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка 3320, Кива, Колтунович. 17:22:18 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні виборці, я в першу чергу звертаюся до тих, хто підтримав політичну партію "Опозиційна платформа - За життя". У нас в програмі політичної партії наша партія чітко записала, коли йшла на вибори, що будь-які питання, які стосуються обігу земель сільськогосподарського призначення, повинні вирішуватися українським народом на загальнонаціональному референдумі. Ми з цим йшли на вибори і за цю програму проголосували мільйони українських виборців. На сьогоднішній день наша партія, і після того, як було проголосовано цей проект закону 13 листопада 19-го року, подала більше 1 тисячі поправок, які так чи інакше стосуються питання всеукраїнського референдуму. Тому ми з цієї точки зору виконуємо нашу передвиборчу обіцянку щодо того, що будь-яке питання, яке стосується обігу земель сільськогосподарського призначення, має визначатися виключно на референдумі. По наступних поправках про соціологічні дослідження. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3320 народного депутата Киви та Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

у нас також підтримується. Чому? Тому що ми, навіть зважаючи на думку людей, ми бачимо дані трьох соціологічних досліджень. Це соціологічні дослідження групи "Рейтинг", це дослідження Київського

від тієї чи іншої соціологічної групи, готові прийти на референдум і проголосувати проти введення обігу земель сільськогосподарського призначення. Тому ми якраз і наполягаємо на цьому, щоб референдум був проведений до введення... до 1 жовтня 2020 року. Прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування правку 3324 народного депутати Киви та Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Наступна правка 3327, Кива, Колтунович. 17:25:12 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, шановний головуючий. Шановні народні депутати, шановні виборці, ще один дуже важливий момент, а я про це вже хочу говорити і звернутись до наших виборців і глядачів, які зараз нас слухають, щодо економічної доцільності знову ж таки впровадження ринку землі, в першу чергу, для громадян України. І ми неодноразово чули це і від колег від "Батьківщини", і від інших колег, і в тому числі від наших експертів із нашої партії щодо того, що доцільно розвивати інститут оренди землі. Недоцільно її продавати. Тому що з економічної точки зору це невигідно. За кілька років можна купити вартість того земельного паю. Тобто ви за 2-3 роки за рахунок оренди відіб'єте повністю цей весь земельний масив. Невигідно продавати, а вигідно здавати в оренду громадянам України свої земельні паї, розвивати довгострокову оренду. І це буде сприяти і поліпшенню якості ґрунтів, і впровадженню елементів водогосподарсько-меліоративної інфраструктури, і багато-багато іншого. І тому для громадян України невигідно продавати ці паї. Дякую і прошу підтримати.

Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні виборці, ще один дуже важливий крок, на який би хотілось би звернути увагу, це низька інвестиційна привабливість окремих ділянок в силу того, в національному масштабі. У нас на сьогоднішній день фахівцями Інституту аграрної економіки порахували, також інших науково-дослідних інститутів в Україні, щодо низько інвестиційної привабливості. Чому вона відбулася? Тому що в свій час у нас після того, як було запроваджено обіг земель можливість… ми отримали парцеляцію цілісних земельних масивів. Ми розуміємо, що, безумовно, цей фактор стримує купівлю цілісних земельних масивів. Тому з цієї точки зору, безумовно, фермерам або великим масштабним виробникам, сільгоспвиробникам, вигідно обробляти значні цілісні земельні масиви. З цієї точки зору ми якраз і наполягаємо на тому, щоб все-таки повернутися до оренди, а не продавати ті земельні ділянки, які є в громадян України, за низькими цінами, навіть у порівнянні з нашими сусідами. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 3328 народних депутатів Киви і Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна правка 3329. Народна депутатка Королевська. Шановні колеги, шановні присутні! Ми зараз з вами присутні на дуже цинічному ставленні до людей. Ми з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні, під час кризи, під час карантину, під час того, коли всі демократичні і адекватні країни світу роблять все, щоб підтримати своїх громадян, щоб підтримати свою економіку, щоб захистити медицину, підтримати лікарів, ви в цей час, ризикуючи ризикуючи життям людей, намагаєтесь продати Україну, продати українську землю. Це великий злочин і ви це дуже добре розумієте. тому "Опозиційна платформа – За життя" категорично наполягає на тому, щоб це питання було сьогодні знято з повістки дня і ні в якому разі продавати українську землю без референдуму не можна. Тому я вимагаю, щоб ця поправка була поставлена на підтвердження. Дякую, Наталіє Юріївно. Я ставлю на голосування правку 3329 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, ми сьогодні звертаємось до вас повернутися до здорового глузду. Ну, не можна під час великої кризи, кризи, якої ніколи не було у світі, під час тоді, коли мільйонам наших громадян загрожує хвороба коронавірусу, під той час, коли сьогодні лікарі стоять на своїй варті та намагаються захистити здоров'я людей, тут, в парламенті, деякі політики намагаються заробити на продажу України. Шановні, знімемо це питання з порядку денного, не будемо обурювати суспільство, не будемо порушувати Конституцію, не будемо сьогодні зраджувати нашій країні. Не можна зараз продавати українську землю. Будь ласка, давайте виправимо цю помилку, знімемо з порядку денного розгляд земельного питання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3331 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-43 Рішення не прийнято. Наступна правка 3340. Народна депутатка Королевська. 17:31:07 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, ми всі з вами дуже добре розуміємо, що сьогодні зрадити країну – це продати Україну, це продати українську землю. І тому "Опозиційна платформа – За життя" наполягає: приймаємо зараз рішення щодо проведення всеукраїнського референдуму одразу після карантину. Готуємося під час карантину до проведення референдуму та йдемо до людей, спитаємо у людей, як вони бачать майбутнє України, що вони нам скажуть і який наказ дадуть. І тоді ми з вами разом будемо мати право приймати це рішення. Ви не маєте права ні за Конституцією, ні за законами України сьогодні розпоряджатися Україною всупереч думки людей. Ми вимагаємо проведення всеукраїнського референдуму. Ми вимагаємо зупинити цей безлад, який зараз відбувається в цій залі та зробити все, щоб захистити сьогодні людей, а не розпродати Україну. Дякую. Ставлю на голосування правку 3340 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна 3341. Народна депутатка Плачкова, будь ласка. 17:32:31 в цій залі є дуже багато фахових юристів, яких я дуже поважаю, а також в цій залі є дуже багато фактично заручників політичних ігор, які сьогодні відбуваються в залі парламенту. Я всіх нас закликаю до того, щоб все ж таки ми згадали, хто нас обирав. Нас з вами обирав український народ. І саме думку українського народу ми сьогодні повинні враховувати. Ви всі знаєте прекрасно, що зараз відбуваються протизаконні дії. Давайте їх зупинимо. Давайте знімемо цей законопроект сьогодні з розгляду і повернемося до нього хоча б після карантину. Що ми з вами тут робимо? Шановні колеги, все ж таки давайте одумаємось. Я зараз пропоную поставити мою поправку на голосування і підтримати її. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ Дякую. Ставлю на голосування правку 3341 народної депутатки Плачкової. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

ринок української землі можна відкривати лише після проведення всеукраїнського референдуму. Друге, що я хочу сказати, і звернутися до громадян України. Сьогодні в цій залі відбувається злочин, і цей злочин здійснює президентська фракція і партія "Слуга народу", тому що своїми діями вони порушують Конституцію України, статтю 5, статтю 13 і статтю 14. Наступне. Ці депутати порушують присягу народного депутата, яку вони давали на вірність українському народу. Продавши українську землю, ви перетворюєте країну у колонію, тому що ви сьогодні служите Міжнародному валютному фонду, і ваші дії ведуть до того, що країна знаходиться під зовнішнім управлінням, а під зовнішнім управлінням - це напівколонія. Продавши землю, ви перетворите країну…

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Я спочатку звертаюсь до головуючого з проханням пояснити взагалі, що відбувається зараз в сесійній залі. Тобто фактично у нас зараз статус – позачергове пленарне засідання із чітко визначеним порядком денним. Перша заява – це те, що ви не маєте права розглядати на позачерговій сесії або позачерговому пленарному засіданні те питання порядку денного, яке є

І саме головне. Шановні колеги, от ми сьогодні, приймаючи рішення, голосували без обговорення з тим, щоби не передалася хвороба іншим народним депутатам України. Не дай Боже, сьогодні захворіє хтось, то відповідальність буде нести той…

Дякую. Шановний Руслан Олексійович, шановні народні депутати, шановні виборці! Я хотів би звернути увагу на те, що от в мене є інформація зараз, що 450 місцевих рад прийняли уже рішення щодо недопущення ухвалення даного проекту закону, з них: 12 обласних рад, 7 районних рад, 139 міських, міських, 215 сільських та селищних і ОТГ. Ці ради представляють 214 мільйонів виборців, ще, крім того, 204 сесії місцевих рад також приймуть відповідні рішення. Я хотів би звернути увагу на те, що громадяни України на нижчій ланці, яких це безпосередньо стосується, виступають проти запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. І в цьому випадку я закликаю в першу чергу депутатів-мажоритарників, які обиралися безпосередньо на округах, і, власне, усіх тих, хто обирався, звернути увагу на думку місцевого самоврядування. Вам йти на місцеві вибори осінню 2020 року. Громади місцеві і місцева влада проти цього, прошу врахувати. Дякую. Я ставлю на голосування правку 3348 народного депутата Волошина. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, я думаю, що у всіх є повне відчуття фантасмагоричності того, що зараз відбувається, тому що ну весь світ фактично сьогодні живе, переживає найбільшу кризу з часів Другої світової війни. Ніхто не знає, яким він після цього вийде. І лише тут цим законом ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Ми всі сидимо в масках, тут в рукавичках багато хто, і таке враження, що нічого не змінилося, що можна запускати цей самий ринок землі так само, якби це ми сиділи там три місяці назад, хоча і тоді це була велика проблема. Тому сьогодні нас фактично ставлять перед вибором: або всіма ризикувати здоров'ям наших колег, або ми маємо відмовитися від нашої політичної позиції, від наших правок, які ми в законний спосіб внесли для того, щоб не дозволити вам ухвалити без опитування громадян цей закон. Звичайно, що це абсолютно неприпустимий неприпустимий вибір, який сьогодні поставлена опозиція. І ви будете нести повну відповідальність за те, що наражаєте всіх народних депутатів, тих, з ким вони будуть контактувати сьогодні… Дякую. Я ставлю на голосування правку 3345 народного депутата Волошина. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Ми щойно ухвалили закон, який впроваджує зокрема і кримінальну відповідальність за сприяння поширенню епідемії. Те, що зараз відбувається в залі – це, в принципі, можна трактувати у подібний спосіб. Головне. Ми ще декілька місяців тому казали, що в умовах триваючої війни в Україні, в умовах економічного занепаду запуск ринку землі призведе до того, що не можна буде отримати справедливу ціну за земельні ділянки. колосальна економічна криза, яка за масштабами перевищує все, що ми знали за останні багато десятиліть, хто з нормальних інвесторів прийде купувати землю? Цей закон ви тягнете під конкретні структури, які підготували гроші для того, щоб свідомо і навіть спеціально скористатися цією епідемією для того, щоб за найменш низькими цінами скупити українські землі. Навіть попри те, що ви формально впроваджуєте відкладення запровадження цього закону, але є там достатньо механізмів для того, щоб забезпечити реалізацію інтересів окремих вузьких груп транснаціональних корпорацій. Більше того, якщо… Дякую. Я ставлю на голосування правку 3348 народного депутата Волошина. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Немає. 3355, народний депутат Бурміч.

час, коли сьогодні треба дивитися, хто вивіз маски, інші медичні засоби у лютому, ми це все прозєвали. Призвати їх, щоб вони повернули гроші і ті прибутки. Роздивитися, хто за минулі 5 років 100 мільярдів вивіз із України і ні копійки ніхто не повернув. І ми прогибаемся перед тими, хто це все організував, і заставляємо людей прийняти ринок землі. Це цинічно. Це найбільш цинічні рішення, які можуть лягти на вас, шановні "слуги народу", на все життя. На своїй поправці наполягаю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3355 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка 3358, народного депутата Пономарьова. Будь ласка.

Ви знаєте, коли Президент примусив Верховну Раду зробити абсолютно незаконні дії щодо третього поспіль позачергового засідання за день, він абсолютно чітко розумів, що він робить. Тому що ризик захворіти в закритому приміщенні такої великої кількості людей, посадивши їх туди на такий довгий час, – це злочин. І це він робить навмисно. Шановний пан Стефанчук, я хочу задати питання, чому… точніше, на який на який пункт Регламенту ви посилаєтеся, коли ми розглядаємо це питання на позачерговому засіданні, замість того, щоб розглядати його звичайно в пленарному засіданні? Крім того, я хотів висловити повагу до пана Разумкова щодо того, що він усунувся від розгляду цього ганебного питання, його немає в залі. І мені дуже шкода з вас, пан Стефанчук, ви мене навіть не чуєте, що вас таким чином використовують як фахового юриста і начебто… Дякую. Я ставлю на голосування правку 3359 народного депутата… (Шум у залі) Я можу відповідати тільки по правках, а не на загальні питання. Тому я ставлю на голосування 3359 народного депутата Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

коли ставите це питання на позачерговій сесії? Це потрібно нам, під стенограму, для того, щоб, коли ми це питання будемо подавати в Конституційний Суд, щоб це була чітка відповідь, розглядалася в Конституційному Суді. Ви знаєте, коли Президент нам сказав про те, що ми повинні цей закон прийняти заради МВФ, то я можу згадати фільм, який я дивився рік тому, коли герой цього фільму, президент в кіно, посилає на три букви Міжнародний валютний фонд. На жаль, наш Президент заради того, навіть не розуміючи, заради чого. Tому що я зараз поясню, що можна зробити. Коли ми б мали нормально змінити бюджет, коли ми б мали спрямувати видатки від того, що ми маємо сплачувати Міжнародному валютному фонду, видатки по відсоткам, видатки по сумам, ми мали б спрямувати їх на розвиток нашої економіки, на те, щоб захистити наших людей... Дякую. Я відповідаю на ваше питання, що ніде не передбачено, що позачергове засідання має якісь обмеження щодо внесення питань, які вже розглядаються. Для цього воно і позачергове засідання. Тому я ставлю на голосування правку 3360 народного депутата Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

вони зараз ведуть переговори з Міжнародним валютним фондом щодо того, щоб через епідемію коронавірусу припинити, заморозити фактично будь-які виплати Міжнародному валютному фонду. вважає Україну… не вважає, точніше, Україну бідною країною. Чому? Тому що вони бачать, що у нас, на їх точку зору, співвідношення валового внутрішнього продукту і боргових зобов'язань, як вони вважають, не таке критичне. У нас є сільськогосподарська земля і у нас є ласі куски, шматки державної власності. Саме тому нам нав'язують цей закон, і це, я підкреслюю, це мародерство в такій ситуації продавлювати Закон про продаж української землі, коли будь-які активи на сьогоднішній день в Україні знецінилися в рази, коли операційних доходів у наших підприємців немає взагалі. Я підкреслюю, це мародерство і грабіж українського народу, і це принципово відрізняється навіть від того питання, коли ми починали розглядати це питання на початку року. Я вас прошу, схаменіться і припиніть абсолютно незаконні дії. Прошу поставити питання…

За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка 3362, народний депутат Скорик. 17:48:36 СКОРИК М.Л. Ви знаєте, коли розпочалась епідемія коронавірусу, всі політичні сили сказали про те, що ми маємо усунути політичні розбіжності, політичні амбіції і працювати заради подолання епідемії. Про це говорила і "Опозиційна платформа – За життя", наші лідери, мої колеги. І сьогодні голосуючи за міністра охорони здоров'я, ми саме таким чином і зробили, показавши, що у нас є дійсно відповідальність перед суспільством. Навіть незважаючи на політичні розбіжності з паном Степановим, ми вважаємо, що країна має мати в такий скрутний час міністра охорони здоров'я. Але країна не потребує для того, щоб захиститися від епідемії коронавірусу, не потребує введення ринку землі, в ситуації, коли, ще раз підкреслюю, ці активи нічого не вартують, коли ми можемо замінити ці кроки нормальним перерозподілом бюджетних коштів, коли ми маємо перерозподілити видатки від виплат міжнародним кредиторам на те, щоб підтримати економіку і власних громадян, коли ми маємо нарешті розпочати діалог про мир, замість того, щоб продовжувати війну в такий ситуації, скоротити військові … ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 3362 народного депутат Скорика. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-42 Рішення не прийнято. Наступна правка 3363, народної депутатки Плачкової. Будь ласка. Шановні народні депутати, шановні українці, сьогодні кожен громадянин України нарешті почув правду. Почув правду про те, навіщо монобільшості цей законопроект. Це не в інтересах українського народу, це в інтересах саме МВФ. І сьогодні саме цю правду почув кожен українець. І всупереч думці українського народу ви все ж таки протизаконний спосіб намагаєтесь проштовхнути цей законопроект. Але я вам хочу нагадати, що в держбюджеті 2020 немає жодних закладених витрат стосовно інвентаризації земель, яким чином зможе бути виконаний цей законопроект, якщо буде прийнятий. Будь ласка, тут дуже є багато фахівців. Давайте все ж таки… Давайте зупинимося і відкличемо цей законопроект. Це просто пафосно сьогодні. Над нами взагалі… Не можна так поводитись з українським народом, з нашими виборцями. Я прошу поставити мою поправку на голосування.

За-42 Рішення не прийнято. Наступна правка 3364, народна депутатка Плачкова. 17:51:37 ПЛАЧКОВА Т.М. Знову ж таки нагадаю вам, шановні народні депутати, що в Перехідних положеннях цього законопроекту є дуже багато покладено повноважень саме на уряд стосовно розробки нормативно-правової документації стосовно імплементації цього законопроекту в майбутнє законодавство України і впровадження цього ринку. Але ми з вами сьогодні були знову свідками того, що цей парламент не може навіть двох міністрів з першого разу призначити. Скажіть, будь ласка, чи можна в умовах мінливості такого уряду взагалі покладати на нього якісь такі важливі обов'язки? Я знову закликаю вас всіх: давайте зупинимося і давайте знімемо з розгляду цей законопроект. Прошу поставити поправку на голосування. За-42 Рішення не прийнято. 3365. Нікітіна. Не наполягає. 3366.Фролов. Не наполягає. 3367. Королевська. перетинаєте ті ці червоні лінії, які не можна перетинати. Оце зараз той час, коли ми повинні об'єднати всі свої зусилля для того, щоб захистити Україну. Слухайте, більше трьох сотень людей зараз вже захворіли на коронавірус, ще в десятків тисяч людей не проведені тести та не виявлена остаточно ця хвороба. Сьогодні країна в форс-мажорі знаходиться! Ну, що ж ви робите?! Ми зараз повинні всі працювати

Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Я хочу наголосити, звернутися до українського народу з тим, щоб всі зрозуміли, що сьогодні в цій залі відбувається величезний обман. Коли громадяни України голосували на виборах за партію "Слуга народу", то ви не голосували, шановні українці, за продаж української землі. Тому що в програмі цієї політичної сили взагалі відсутнє слово "земля". Зате у програмі цієї політичної сили, так як і в програмі Президента України, є положення про народовладдя. І ви обіцяли своїми першими законопроектами законопроект про народовладдя. ви маєте сьогодні в цих умовах не дурити український народ, а зняти цей законопроект з розгляду, внести у Верховну Раду законопроект про народовладдя, проголосувати його в турборежимі, як ви любите це робити. І лише після цього, оголосивши референдум, прийняти рішення... Ставлю на голосування правку 3369 народного депутата Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка 3370, народний депутат Папієв. Шановний пане головуючий, я все ж таки звертаюся до вас, щоб ви дали конкретну чітку відповідь, тому що громадяни України дивляться нас по телебаченню і не можуть зрозуміти: так є коронавірус, пандемія в Україні, чи немає? Тому що поясніть мені, з яким розумом і з якою мораллю можна зібрати 315 людей в одній залі, які після цього роз'їдуться по країні. А не дай Боже, серед нас, як на минулих засіданнях є інфіковані люди і носії? Тобто, хто буде нести відповідальність, у тому числі і кримінальну, за те, що Верховна Рада України стане сьогодні джерелом збільшення захворюваності і, не дай Боже, погіршенням здоров'я людей, я не хочу говорити про найгірші речі? Ви мені скажіть, ви як головуючий готові нести кримінальну відповідальність за те, що сьогодні відбувається у Верховній Раді злочин проти коронавірусу? Ставлю на голосування правку 3370 народного депутата Папієва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступні правки - 3 правки Пузійчука, ми домовлялися 3 хвилини часу. Так? Будь ласка. І не голосуємо за них, просто 3 хвилини часу. Будь ласка, народний депутата Пузійчук. ПУЗІЙЧУК А.В. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Шановні громадяни України, фракція "Батьківщина" і наш лідер, Юлія Володимирівна Тимошенко, виступає категорично проти продажу землі. Зверніть увагу на цинізм, який відбувається зараз в цій залі під час світової пандемії, під час карантину в Україні, коли люди не можуть вийти на вулицю, коли українські аграрії не можуть захистити своє право володіти землею, проводиться отака велика афера, афера не тільки цього, а і минулого століття – афера по розпродажу української землі. В той час, коли світові економіки, коли провідні країни направляють титанічні зусилля на захист своїх громадян, на підтримку та захист економік, у нас відбувається розпродаж землі. Це злочин проти народу і майбутніх поколінь. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні під час кризи з українських аграріїв може собі дозволити придбати землю? Сьогодні ця криза, ми ще не розуміємо, наскільки болюче вона вдарить по українській економіці, наскільки болюче вона вдарить по українських аграріях. Як нам пояснюють, як влада пояснює, чому продає землю, дуже проста аргументація: Україні дадуть в борг, не допомогу, не реструктуризацію, а Україні дадуть в борг. Шановні "Слуги народу", під час парламентської кампанії ви обіцяли народовладдя, ви обіцяли референдум. Проведіть референдум і, крім питання продажу української землі, задайте ще одне питання: чи хочуть люди, щоб ви далі їх заганяли в борги? Чи будуть люди підтримувати отримання чергового кредиту? І кредиту за що? За те, щоби в замін забрати саме цінне, що є у нас, – українську землю. Ви впевнені в тому, що український народ буде категорично виступати проти продажу землі, проти того, що ви заганяєте країну в рабство. Ви знаєте, раніше були колонії і були протекторати, так на сьогоднішній день відбувається повернення протекторату, зовнішнє управління незалежною Україною. Шановні, схаменіться, законопроект розглядаєте з порушенням всіх вимог Регламенту. Хоча обіцяли, що не буде порушення Регламенту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми не голосуємо, як і домовлялися. Наступна правка 3377, народний депутат Пузанов. Дякую.

яке стане підставою для оскарження цього закону в Конституційному Суді України, і я впевнений, підставою для того, щоб визнати цей закон неконституційним. Другою такою підставою стане порушення Регламенту, яке полягає в тому, що не менш як за 10 днів народним депутатам України мають бути роздані поправки та порівняльна таблиця таких поправок, за 10 днів до відповідного розгляду питання щодо по суті. Нам сьогодні, кожному народному депутату, роздали лист за підписом голови комітету Сольського, який датований сьогодні, 30 березня 2020 року, з таблицею додаткових поправок. Це друга буде підстава для оскарження цього закону в Конституційному Суді. А щодо поправки… Дякую. Ставлю на голосування правку 3377 народного депутата Пузанова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, вперше за всю історію України ми сьогодні побачили, що сам Президент і вся монобільшість сьогодні голосує проти українського народу. Тому що всі соцопитування показали, що українці сьогодні говорять лише одне: не продавайте землю. Що ви робите сьогодні? Ви всі сьогодні піднялися проти українського народу. Що буде далі? Буде відповідальність. Ніхто з вас просто так від цього не піде. Тому, шановні друзі, шановні колеги, я звертаюся сьогодні до вас, до наших колег. "Слуги народу", я вас дуже прошу сьогодні подивитися в майбутнє - і зрозуміти, що заради МВФ, заради тих, хто сьогодні стоїть за цим банком, неможливо йти проти свого народу. І ми розуміємо, що жоден банк сьогодні ніколи не давав би кредит Дякую. Я ставлю на голосування правку 3383 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка. (Шум у залі) Шановні колеги, ну, мені дивно, що ви не знаєте, що позачергові засідання ідуть до вичерпання питань порядку денного, якщо інше не встановлено. Будь ласка, 6 годин, ви можете йти. Я ставлю на голосування... Наступна правка 3379 народного депутата Дубеля. Нема. Наступна правка 3380, Христов. Христенко, перепрошую. Немає. Наступна - Павленко, 3381. Немає. Бурміч, 3383. Шановні колеги, такої цинічної влади ще, мабуть, не бачив український народ ніколи. Ви знайшли час, коли люди лежать по лікарнях, закривається все, знайшли час, сам великий, найбільший "слуга народу" приїхав і попросив: треба пригодити і прогнутися перед МВФом. Замість того, щоб знайти і познімати з Коболєвих і з іноземних різних наглядових рад гроші, найти внутрішні резерви, ви, стискаючи удавку на шиї українського народу, хочете останній актив продати – землю. Не думаєте як… Ми розуміємо, що ви не будете зупинятися, ви підете до кінця, але і ми підемо до кінця, і я думаю, народ нас підтримає. Тому, поки не пізно, схаменіться, зупиніть цей безлад і прийміть рішення про референдум. Наполягаю на своїй поправці.

За-39 Рішення не прийнято. Наступна правка 3394. Народний депутат Шуфрич. ще раз звертаюсь до всіх присутніх, ще раз хочу наголосити, що позиція нашої фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" остається незмінною, а саме: необхідність проведення референдуму за народною ініціативою для того, щоб визначитись, яким чином все ж таки український народ має бажання поступити зі своєю землею. Більш того, тут лунають вже багато разів такі підказки наших колег про те, що прийняття цього законопроекту сьогодні є нелогічним і навіть є порушенням Конституції України, порушенням відповідного законодавства. звертаюсь до всіх присутніх, ще раз до вашої совісті, до того, щоб ви зрозуміли, що продавати українську землю сьогодні, саме сьогодні, точно нельзя. Тобто, дай Бог, щоб у всіх було все добре, але землю треба залишити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3384 народного депутата Чорного. Комітет пропонує відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Наступна правка 3385, народна депутатка Плачкова. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. Ви знаєте, кожного дня фактично, до запровадження карантину, в областях України аграрії постійно обговорювали питання, які насправді заважають аграрному ринку розвиватися. І там немає питання зняття мораторію. Там є питання стосовно ціноутворення мінеральних добрив. Це реальна проблема. Проте, на жаль, аграрний комітет фактично у супротив волі українського народу займається розробкою ринку землі, щоб перефразувати одну одіозну фразу, для того щоб вирішити проблеми аграріїв: немає землі - немає проблем. Ось таким чином ви сьогодні намагаєтесь вирішити саме проблеми українського народу і проблеми аграріїв. Я прошу поставити мою цю правку на голосування. Дякую.

Шановні колеги, шановний головуючий, шановний славетний український народе! Я що хочу сказати? Де ми на сьогоднішній день знаходимося: "в гнізді кукушки" чи в пленарному засіданні Верховної Ради України? Шановні колеги, я хотів би звернути увагу до того, що Конституція зобов'язує нас

Шановний головуючий, ви як ніхто знаєте статтю 152. Чому ви навмисно йдете на ці порушення? Це порушення не лише Конституції - це порушення Кримінального кодексу. От про що йде мова. Оскільки це стосується інтересів українського народу і національного багатства.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна правка 3387 Шуфрич. 18:10:48 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Шановний головуючий, я так розумію, що вічно можна спостерігати за водою, вогнем та за тим, як Верховна Рада України розглядає поправки до Земельного кодексу. Але, шановний головуючий, в мене буде прохання, враховуючи, що, я так розумію, що в нас була проведена перед нашим засіданням дезінфекція зали, зникли порівняльні таблиці до цього закону. В мене була своя власна сьома частина, а от восьма частина, яку ми зараз розглядаємо, мабуть, була знищена під час дезінфекції. Тому я прошу під час підготовки поправки, коли ви будете її оголошувати, кажіть, про що вона, а я по пам'яті буду вам її коментувати. Або прошу дати мені восьму частину наших поправок. І, шановні колеги, я так відчуваю, що ми ще пробудемо тут ще певний час – це вже відповідальність керівництва нашої країни, але прошу поміняти нам маски біля 19-ї години, тому що… Дякую. Ставлю на голосування правку 3387 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна правка 3388 - про те, щоби доповнити Ви, мабуть, самі зараз відчули всю принциповість позиції нашої політичної сили, а саме, що ми, безумовно, наполягаємо на тому, щоби питання самої можливості продажу української землі було визначено на референдумі, про що і свідчить та правка, яку ви були зараз настільки... яку ви настільки чітко зараз нам оголосили. І я ви абсолютно праві, я з вами не можу не погодитись, тому що виключно на всеукраїнському референдумі ми маємо визначити саму можливість купівлі-продажу землі. Але я ще раз хочу нагадати, я не знаю, як ви ставитесь до ваших колег, але я зараз вболіваю за всіх своїх колег - народних депутатів України і прошу на 19 годину підготувати заміну масок та перчаток і окулярів в зв'язку з тим, що ми приближаємося до шестигодин... Дякую, Несторе Івановичу. Ставлю на голосування правку 3388, народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-39 Рішення не прийнято. Наступна правка 3394. Народний депутат Шуфрич. Теж вона стосується всеукраїнського референдуму. За що цінують політиків? За послідовність і принциповість свій позиції. От ми й демонструємо принципове ставлення до конституційних прав наших громадян. Пане Миколо, враховуючи, що там спереду біля 20 моїх правок, навіть більше, я не заперечую, щоб ми трошки відпочили, це щиро вам говорю із поваги до вас, як до свого колеги. Я обіцяю до вас не звертатися під час розгляду наших поправок, моїх конкретно. І, пане Руслане, дякую, що ви ще раз наголосили про нашу принципову позицію, а саме: розгляд цього закону виключно після того, як визначиться народ України на всеукраїнському референдумі і відповідно висловить своє ставлення. Без волевиявлення нашого народу - носія влади згідно із Конституцією України, - я вважаю, що розглядати цей законопроект… Дякую, Несторе Івановичу. Я теж вам вдячний за вашу принципову позицію. І це викликає повагу. Ставлю на голосування правку 3394 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Нестор Іванович.

За-40 Рішення не прийнято. Наступна правка 3395. Нестор Іванович, будь ласка. 18:15:50 ШУФРИЧ Н.І. Я вибачаюся, ми пропустили декілька правок, пане Руслане. Ми з 89-ї дивним чином перескочили на 94-у, просто ви, мабуть, не знали, що за цей час мені таблицю принесли і я вже теж особисто слідкую за поправками.

Це був дуже партнерський жест з боку головуючого на засіданні Верховної Ради України. Але я хочу подякувати секретаріату, вони принесли мені восьму частину наших поправок. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я попросив їх, так. самі, наша принципова позиція – виключно після проведення всеукраїнського референдуму ми будемо мати можливість оцінити цей законопроект. До того часу, на жаль, це... Дякую, Нестор Іванович. Я ставлю на голосування поправку 3395 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-40 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, я от подивився, там всі далі поправки, вони надзвичайно такі системні і глибинні і всі стосуються всеукраїнського референдуму. Може, я дам вам деякий час, а ви…

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, я ще раз наполягаю на тому, щоб біля 19 години нам поміняли маски, перчатки і окуляри. Це вимога норм. Наші маски після 5 години вже не є ефективними. Тому просимо, мабуть, там якусь невелику технічну перерву зробити, тому що я вболіваю за стан здоров'я наших колег зі всіх фракцій і, безумовно, за ту ситуацію, яка відбудеться після того, як ми залишимо цю залу. Це колись має відбутись. Тому, шановні колеги, я ще раз наполягаю на нашій принциповій позиції, а саме: розгляд цього закону після проведення референдуму. Враховуючи, що у мене декілька секунд, я продовжу під час розгляду наступної моєї ж поправки. Дякую. Прошу. Дякую. Ставлю на голосування поправку 3391 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

ми наполягаємо на проведенні референдуму? Ну, по-перше, це Конституція, це права наших громадян. По-друге, ми розуміємо, що в умовах що в умовах зубожіння провокувати людей за безцінь розпродати свої майнові права і свою землю – це є безвідповідально. Але як ставиться до цього народ України? Є Центр Разумкова, який не є фаном нашої політичної сили, відверто вам скажу, і це загальновідомо. Так от, 70 відсотків наших громадян сьогодні за те, щоб провести референдум. 76,6 прийдуть прийдуть на цей референдум. 72 відсотки скажуть "ні" продажу і виступлять за продовження мораторію на продаж землі. І, що найбільш цікаве, майже 50 відсотків

згідно із соцдослідженнями Центру Разумкова, який не є нашим фаном, нашої політичної сили, вони виступають категорично за проведення референдуму. 76,6, вони обов'язково прийдуть на референдум. Це ще більше ніж приходить на вибори. за продовження мораторію і проти продажу землі. А чи не співпадає ця цифра з результатами другого туру президентських виборів? Саме ті самі 72 відсотки, які проголосували за Президента, не хочуть продажу землі. Але це вже було давно, що голосували. А землю не хочуть продавати сьогодні. І половина з опитаних підтримують нашу наполегливу працю у Верховній Раді, яку вони визначають, як блокування Закону про землю. І люди з нами, тому що вони розуміють, що ми захищаємо їх... ГОЛОВУЮЧИЙ. 3393. Прошу визначатись та голосувати.

Чесно кажучи, мій невеликий парламентський досвід роботи в цій залі змушує мене здивуватись, чому при бажанні розглянути сьогодні законопроект про землю, на що Верховна Рада має абсолютне право тільки в одному випадку: якби ми під час проведення позачергового засідання переголосували календарний план і визначились, що в цей час ми будемо працювати не в позачерговому режимі пленарного засідання, а чергового пленарного, де у нас і розглядаються ці поправки. Одне голосування плюс і легітимність нашого розгляду зараз не викликало б ніяких сумнівів. А так у нас одне порушення за іншим, і перспектива збереження цього закону в разі навіть, якщо він буде зухвало ухвалений в цій залі, мінімальна. Дякую, шановні колеги. якщо не помиляюсь, п'ятого Президента Петра Порошенка я був обурений, коли він лякав нас дефолтом. До речі, це не дефолт Зеленського – це дефолт Порошенка. І ми зараз фактично розгрібаємо все те, що він залишив після Свинарчуків і решти свого оточення. І, безумовно, я ще раз кажу і звертаюсь до пані Венедіктової. Пані Ірина, Карфаген має бути а Порошенко не має бути серед нас. І це моя принципова позиція не як депутата, а як громадянина. І не йому нас повчати, чи буде дефолт, чи ні. А хочу нагадати, що в 2000 році у нас теж була загроза дефолту - і ми з цього вийшли. Як? Я розкажу під час розгляду наступної правки. Несторе Івановичу, я перед тим, як поставити на голосування, все ж таки прошу дотримуватися положень Регламенту, який передбачає, що ви повинні говорити по правці, яку ви пропонуєте, інакше я вимушений буду зупиняти вас. Я ставлю на голосування 3397. Прошу визначатись та голосувати.

відсотків загальних поправок, внесених народними депутатами, було розглянуто. Тому ми і наполягаємо зараз в режимі пленарного… вибачте, позачергового чергового третього засідання сьогодні розглядати ці поправки в абсолютно нерегламентний, незаконний, неконституційний спосіб. Так от, я хочу нагадати, що в 2000 році Україна вже була фактично в стані дефолту. І тоді керівництво Міністерства фінансів, керівництво Верховної Ради, бюджетного комітету, керівництво країни в цілому розробило стратегію перед Паризьким клубом, де зацікавили їх в реструктуризації. А у нас, я вибачаюсь, сам Бог велів в умовах, коли є, на жаль, ситуація форс-мажору природнього, а нам пхають прийняття цього закону, щоб уникнути… поки я ставлю на голосування 3404 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

Тільки що роздали ще одну. Перед тим у мене не було жодної, а зараз у мене дві. Як це зрозуміти? Поясніть, будь ласка, звідки з'явилась друга порівняльна таблиця? Вона якась додаткова, що не передбачено Регламентом, до речі. І це я прошу, щоб в стенограмі було відображено, це для нашої аргументації в Конституційному Суді. О 18 годині 27 хвилині 30 березня в залі присутньо 2 порівняльні таблиці. Нестор Іванович, у мене присутня одна. Де ви роздрукували другу, я не знаю. ШУФРИЧ Н.І. От у мене, от, будь ласка, пане Руслане, подивіться, будь ласка, у мене ще одна. Ні, от у мене їх дві, будь ласка, і обидві від комітету, як так може бути? У мене одна - восьма частина, одна – дев'ята частина. У мене все нормально. Несторе Івановичу, не знаю, у мене всі нормальні. Так, ставлю на голосування правку 3399 народного депутата Шуфрича, прошу визначатися та голосувати. За-33 Рішення не прийнято. Наступна – 3401. Будь ласка, Шуфрич. Пане головуючий, з'явилася - і це є на офіційному сайті Верховної Ради України, - ще порівняльна таблиця, якась додаткова. Ми, автори поправок, не знали про це, тишком-нишком, мабуть, провели якийсь комітет аграрний, щось воно таке. Ми прозорий, самодостатній, поважаючий себе, законодавчий, а не будь-який, орган конституційний України, або ми "лавка-лейка" Ми не знали про засідання аграрного комітету. Звідки взялася ще одна порівняльна таблиця? Навіщо махлювати і порушувати закон в умовах, коли люди сьогодні чекають рішучих дій від нас щодо захисту їх від коронавірусу? Прикриваючись коронавірусом, протягувати таке провокативне рішення – це є ганьба! (Шум у залі)

За-36 Рішення не прийнято. Наступна правка 3402, Шуфрич. Закон є закон. Ми маємо можливість зараз дійсно розробити антикризовий план і концепцію перемовин з Міжнародним валютним фондом. Ми в цьому партнери, ми це робили не раз. Але не треба зараз лягати, виставляти і підставляти навіть МВФу незалежність і цнотливість нашої країни! Не дамо зґвалтувати МВФ нашу країну – Україну, нашу рідну жінку! Давайте захистимо її, як захищали наші козаки, а не здавати і підвертати! Вибачаюсь за емоції.

звернутися до народу України і запитати його ставлення до прийняття цього закону в єдиний можливий спосіб, який називається "народовладдя", а це означає проведення референдуму, на чому й наполягає народ України і наша політична сила "Опозиційна платформа – За життя". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3403. Прошу визначатися та голосувати.

Але ми не можемо зараз залишити без підтримки тих людей, які виступають категорично проти продажу землі, тому у мене є пропозиція. На "слабо" нас не возьмешь! Мы пройдем каждую поправку! ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу українською мовою. в розгляді поправок, повернутися до родин; в телевізорі онлайн в умовах діджиталізації спостерігати за розглядом цього законопроекту і, коли будуть завершені поправки, повернутися. Я вважаю, що ви як керівництво Верховної Ради України маєте вболівати за фізичний стан народних депутатів України і не наполягати на безпрецедентному, нерегламентному розгляді цього питання. Дякую. Дякую, Нестор Іванович. Перед тим як перейдемо до голосування, я теж дуже вболіваю за здоров'я всіх присутніх в залі і тому хочу звернутися до вас, оскільки у вас всі фундаментальні правки, в принципі, зводяться до народовладдя, давайте ми їх просто або знімемо, або зменшимо ту кількість, про яку ми маємо говорити, тим паче, що ви все рівно по правках не говорите. Це така пропозиція для всіх, хто піклується за український народ. А поки я ставлю на голосування 3404 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. 3405, Шуфрич. я говорив за себе. На жаль, змушений був би запросити вас, тому що без вас ми не можемо розглядати аж ніяк, навіть ні в регламентний, ні в конституційний, ні в який спосіб. Без головуючого ми не можемо розглядати поправки, тому зрозуміла ваша присутність. Автори поправок теж могли би залишитися, а колеги могли би спостерігати в режимі онлайн. І ніщо би не несло загрози їх здоров'ю, але це ваше рішення. А ми відстоюємо принципи, конституційні права наших громадян, і будемо до рівно нуля годин, поки не завершиться це позачергове третє засідання. Ми будемо наполегливі. З повагою ставимося до конституційних прав наших громадян і наполягаємо, що цей закон може бути розглянуто виключно після проведення всеукраїнського референдуму, де народ України має визначитись, чи можливо продавати українську землю сьогодні в умовах коронавірусу... Я ставлю на голосування правку 3405 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. Наступна - 3416, Дякую, шановний головуючий. Ця поправка теж наполягає на тому, щоб цей законопроект було розглянуто виключно після результатів всеукраїнського референдуму. І я скажу вам ще одну причину, про яку я вже говорив. На жаль, ми зараз, після правління це не було президенство, це було правління пана Порошенка, - є самою бідною країною в Європі, на жаль. Тому в умовах зубожіння провокувати людей на продаж землі є безвідповідально. І якщо довів до цього Порошенко, то відповідати вже прийдеться вам, шановні колеги. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Давайте все-таки по правці. І не будемо… ШУФРИЧ Н.І. Так а вона про референдум, чому саме… Я аргументую, чому референдум потрібно провести. Тому, шановний головуючий, безумовно, ми маємо зараз вболівати, перше, про подолання наслідків коронавірусу, недопущення його розповсюдження, підняття рівня життя наших громадян, пенсій хоча б до трьохсот… ставлю на голосування правку 3405 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-37 Рішення не прийнято. Наступна – 3406, Шуфрич. 18:37:09 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Я продовжу попередню тезу. Тобто рівень соціального забезпечення, рівень доходів наших громадян, ВВП на душу населення – все це прямо орієнтується і визначає ціну на землю. Якщо ми зможемо підняти соціальні стандарти хоча би до рівня наших південних сусідів, я вже не говорю про Німеччину, я не говорю вже про Францію, про інші країни G7. Я говорю про наших сусідів, що є дуже реально. То тоді, піднявши вартість землі в 7 разів, ми зможемо говорити, що, мабуть, треба дати можливість людям продати своє майно – землю. Але виключно після того, як самі люди захотять це робити. А дізнатися про це ми зможемо виключно в один спосіб: на референдумі національному. Дякую за увагу.

Шановні колеги, я, дійсно, з одного боку, вболіваю, з іншого боку, обурений ставленням попередньої влади до тої ситуації, до якої вони привели нашу країну і наших громадян. Але вони мають відповісти за те, що зробили. Але сьогодні вже наступає час відповідальності нової влади. І я вам щиро говорю, якщо хочете... як ваш колега по парламенту, можливо, як ваш політичний опонент, що у нас є можливість сьогодні, унікальна можливість не прослухувати цей несприйнятний українським народом закон, а провести дуже ефективні переговори з Міжнародним валютним фондом, переконати їх, що народ України в умовах зубожіння, в умовах ускладнення і подальшого зубожіння вже внаслідок коронавірусу. Ми сьогодні не маємо права піддатись шантажу. Це є шантаж з боку міжнародної фінансової структури. Зробіть це і це, а тоді ми вам допоможемо. А якщо – ні, так що народ України має вмерти? Згадайте перші слова нашого гімну: "Ще не вмерла України і слава, і воля". І в цьому є наша незалежність, в цьому є наша сила: не прогинатися під когось, а самим відстояти свої права. І ви знаєте, мені дуже симпатично було, коли саме пан Зеленський, я його не буду інакше називати, в серіалі "Слуга народу"

Тому і я закликаю вас: давайте поїдемо тим шляхом, який чекає від нас народ України. Він чекає об'єднання, і ми готові сьогодні… Не до формального об'єднання, нам посад не треба, ми так спостерігаємо, яка у вас доміно і шахматна гра якась з кадровою чехардою. Можна було би сказати, що є у вас ще час навчитись, але, на жаль, природа не дає нам часу для наступних міністерських і урядових експериментів. Досвід, вміння… Так, ви можете сказати, що… чому тоді проголосували за вас? Ну, українці хотіли щось нового, але точно не такого. І, дивлячись правді в очі, треба визнати, що при нас люди жили краще, при нас разом. Тому що я зараз не хочу розділяти цю залу. Я хочу, щоб ми об'єднали наш досвід, об'єднали наші можливості заради того, щоб допомогти народові України. І, шановний головуючий, висловлюючи вам повагу, ми перевірили по стенограмі, правка 3400 не була розглянута. Але я прошу, зараз її просто поставте на голосування разом із тими, про які ми домовились. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Я перепрошую, можливо, тоді десь… Тому що постійно підходять, може, десь упустив. Тому я почну з 3400, потім 3407 і всі в подальшому ваші, як ми домовлялися. Ставлю на голосування правку 3400 народного депутата Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-29 Рішення не прийнято. 3407. Прошу визначатись та голосувати.

За-25 Рішення не прийнято. 3761. Прошу визначатися та голосувати. За-25 Рішення не прийнято. 3761. Прошу визначатися та голосувати.

За-30 Рішення не прийнято. 3413, Мороз, будь ласка.

ми наступні мої 13 поправок, які йдуть, я буду кожну окремо ставити на голосування. Але я до чого звертаю увагу вашу, що перше, і найголовніше, ми хочемо звернути увагу на те, що той головний посил, який сьогодні був відправлений Президентом щодо подолання економічної кризи, ми не можемо подолати економічну кризу після підписання угоди з МВФ, тому що економіка України має мати зовсім інші драйвери економічного зростання. Про що я говорю? Мова йде не про кредити, а про те, щоб економіка заробляла, щоб ми збільшували обсяги експорту, щоб стимулювали внутрішній споживчий ринок. Це фундаментальні речі, які абсолютно відмінні від того, що сьогодні говорять. Якщо ми говоримо знову ж таки про кредити МВФ, то ми побачили впродовж 2014-2019 років, що політика під угодою МВФ вона не сприяла економічному піднесенню і ВВП України скоротився.

За-31 Рішення не прийнято. Наступна правка - 3415. Колтунович. 18:46:27 КОЛТУНОВИЧ О.С. Я до чого у попередній поправці аргументував, про що говорив? Що під політику, в рамках політики, запропонованої Міжнародним валютним фондом, громадяни отримали вкрай негативні речі: громадянам України підняли, в угоду МВФ зробили так звані "ринкові" ціни на газ і енергоносії, ціна на газ за цей період зросла в під угоду МВФ українцям підняли страховий стаж. Про що йде мова? Страховий, в тому числі, і трудовий стаж підняли фактично до… на 10 років. Це другий момент. Третій момент. Нам сьогодні пропонують продати землі, запровадити ринок землі і продати землі сільськогосподарського призначення. Тому з цієї точки зору ми розглядаємо ті пропозиції, які є, щодо політики МВФ, це такі як шкідливі для національної економіки. А якщо нас так підтримують, то нехай нам Міжнародний валютний фонд дозволить отримати торгові преференції на ринках Європейського Союзу, нехай сприяє нашому високотехнологічному експорту в США, в інші країни.

Дякую. Шановний Руслан Олексійович, про що іде мова? Мова йде про те, що нам пропонують аграрно-сировинну модель розвитку країни. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що той досвід, який був впродовж 14-го – 19-го років не дав свої плоди. ВВП України скоротився з 183 мільярдів доларів, який був в 2013 році до 155 фактично, який був за підсумками 2019 року. Це суттєве падіння майже на 30 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту за такий короткий І це питання зовсім не конфлікту на території окремих районів Донецької, Луганської областей чи питання дотаційного Криму. Це питання якраз провальної внутрішньої і зовнішньої економічної політики. Тому я звертаю увагу і звертаюсь, якщо нас чує Президент України чи Офіс Президента, змініть економічну політику. Вам не потрібно запозичувати додаткові ресурси, ми просто можемо, і ми запропонували цей антикризовий план, змінити зовнішню політику, стимулювати внутрішню політику, скасувати економічну... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 3416 народного депутата... Є він, ось він десь... Микола Тарасович. Зараз ми поставимо на голосування. 3416 народного депутата…. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-28 Рішення не прийнято. Наступна правка 3417. Колтунович. Ще один дуже важливий момент в рамках боротьби з коронавірусом. Нам сьогодні, дорогі українці, хотіли напарити абсолютно антисоціальний бюджет. Про що я говорю? Я бачив цей проект бюджету. Мінус 8 мільярдів доларів на субсидії. Якщо на цей рік пропонували 47 мільярдів гривень, то пропонується в новій редакції 39 мільярдів гривень. Мінус 8 мільярдів гривень. що фактично кожна шоста, сьома сім'я залишиться повністю без субсидій. І це в питаннях коронавірусу. Ось так у нас нинішня влада бореться з коронавірусом. А під соусом того, що нам необхідно наповнювати стабілізаційний фонд, отримувати туди додаткові запозичення, фактично забирають у громадян України право на володіння українською землею. Чому я маю право це стверджувати? Тому що я бачив досвід фактично початку 90-х років і бачили той ганебний досвід, який був з приватизацією, коли деякі заводи просто попиляли на метал. Я категорично проти того, щоб зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. 3417 на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний Руслан Олексійович, давайте зараз порахуємо, скільки залишилося поправок. Я для того, щоб наші навіть депутати змогли фізично вийти в туалет, я візьму, наприклад, 5-7 хвилин, скільки там у нас іде поправок. Я просто візьму їх одним блоком і ми потім кожну поставимо на голосування. Я, на відміну від керівництва Верховної Ради, не маю бажання знущатися з народних депутатів і тому я прошу зараз 7-8 хвилин давайте зробимо, я виступлю і кому куди треба, послухають там віддалено. Дякую. І давайте з вами подивимося.

О.С. Все. Дякую. Час пішов. А я наших громадян України, хочу до них звернутися щодо того, що на сьогоднішній день головний принцип подолання економічної кризи якраз має бути не в рамках залучення додаткових кредитів від Міжнародного валютного фонду. "Опозиційна платформа - За життя" запропонувала свій антикризовий план. Про що він іде? Насамперед, перше – це те, що ми можемо зробити у себе всередині країни - стимулювати внутрішній споживчий ринок; і те, що ми можемо зробити на зовнішніх ринках. Якщо ми говоримо про перший блок, ті економічні ініціативи, які у нас, ми пропонували їх і в нашій економічній програмі, і те, що ми пропонуємо зараз в антикризовому плану, - це насамперед реальна податкова реформа. Та реформа, яка буде стимулювати внутрішній споживчий ринок, яка буде стимулювати впровадження прискореної амортизації, модернізації Дякую. у глобальному рейтингу конкурентоспроможності. І всі ці позиції, вони, безумовно, є складовими тієї технологічної відсталості України. Це перший момент. Другий момент. Нам в кінці минулого року фінансовий комітет запропонував так звану податкову реформу. Що ми очікували, коли ми бачили податкову реформу і чули про неї? У нас у всіх були очікування, що буде так само, як це відбувалося у Сполучених Штатах Америки, коли, наприклад, до влади прийшов Дональд Трамп. Була запропонована політика протекціонізму, було стимулювання зайнятості всередині були і інші моменти, які насамперед стимулювали впровадження механізмів, інструментів з економічної активності. Тому з цієї точки зору, колеги, прошу не заважати. І ще, є глядачі, які нас також чують, і є ті інші експерти, які також можуть почути нашу позицію, і є в тому числі представники влади, які можуть врахувати окремі положення з нашого антикризового плану, які, дійсно, є ефективними. Ми аналізували міжнародний досвід, і ми все-таки хочемо, щоб до нас прислухались. Коли ми говоримо про податкові реформи, то ми очікували, що буде там, наприклад, запроваджений податок на виведений капітал замість податку на прибуток. Будуть запроваджені додаткові фіскальні і митні стимули, які будуть дозволяти завозити високотехнологічну продукцію і будуть не дозволяти, наприклад, здійснювати сировинний експорт, для того, щоб у нас в структурі експорту все-таки переважала продукція з високою доданою вартістю. А це означало, що головний лозунг Президента щодо того, щоб залишити залишити економіку України і повернути сюди громадян України – це якраз перші робочі місця, гідна заробітна плата і високотехнологічні робочі місця, які будуть давати додану вартість якраз. Тому з цієї точки зору я якраз і звертаю вашу увагу, я якраз звертаю вашу увагу щодо того, що реальна податкова реформа, вона буде дозволяти уникнути тих викликів, які стоять у нас на майбутній перспективі. Тому ми і бачимо на сьогоднішній день, що наш антикризовий план, окремі його положення, він має право на існування. Це те, що стосується внутрішнього споживчого ринку Другий важливий момент – це скасування економічної блокади Донбасу. Ми знаємо, що у нас є проблеми в енергетичному комплексі України. Ми знаємо, що в нас є проблеми, які стосуються отримання вугілля, і ми його імпортуємо з третіх країни для того, щоб відповідної марки вугілля потрапляло на вітчизняні ТЕС, і ми мало можливість все-таки власне здійснювати виробництво, а не те, що запропонувала нинішня влада – імпортувати електроенергію. Тому з цієї точки зору це ще один дуже важливий крок скасування економічної блокади Донбасу. Це ті підприємства, які до 2017 року платили, перераховували в бюджети України всіх рівнів і до зведеного бюджету України податки. Це те, з чого фінансувалися в нас в тому числі і соціальні програми. Скасування економічної блокади Донбасу – це також ще один важливий крок для стимулювання ВВП, для стимулювання економічної активності І, безумовно, ще один дуже важливий момент – це те, щоб Україна заробляла на зовнішніх ринках. Всі ми з вами бачимо, що європейський споживчий ринок закривається. У нас і не без того в Угоді про асоціацію в частини зони вільної торгівлі були прописані асиметричні дискримінаційні умови, які не дозволяли здійснювати експансію наших вітчизняних товаровиробників на європейський споживчий ринок. Ми переконалися, що ми фактично не отримали додаткових плюсів, а лише номінально зросли в експорті на ринку Європейського Союзу. Якщо ми аналізуємо загальну географічну і товарну структуру експорту за підсумками 19-го року, то вона становила там порядку 50 мільярдів доларів. Це тоді, коли ми в кращі роки експортували на 68, 68, майже 70 мільярдів доларів товарів, це в цінах 2011 року. Якщо перерахувати зараз, ці цифри будуть ще більші на порядок. Тому ми і говоримо про те, що нам не потрібні кредити МВФ. Ми маємо відновлювати взаємовигідні економічні зв'язки з країнами СНД. Тільки цей крок, я вам хочу сказати, дозволить Україні додатково залучити 20 мільярдів доларів, це в експорті на рік. Це робочі місця, база оподаткування, високотехнологічні сектори економіки і це найголовніше успішна технологічна конкурентна країна, а не сировинний придаток окремих країн. Тому і наша країна, і наша партія виходила з тої позиції, щоб Україна була успішною на економічній арені. Ми пропонували не продавати землі, не здійснювати приватизацію або фактичний розпродаж стратегічних об'єктів, які донедавна не підлягали приватизації, не пиляти Україну на металобрухт і здавати під видом фізичних осіб промисловий металобрухт, і відмінити цю диференціацію. І багато інших кроків економічної політики нинішньої влади виявилися недоречними. Тому ми і наголошуємо на тому, що кошти нам необхідні не від МВФ, а на ринках Євразійського економічного союзу і країн СНД. Це буде давати від 20 до 30 мільярдів доларів, якщо буде відповідно поглиблена інтеграція, особливий режим торгових преференцій. І тільки тоді економіка України буде мати мати відповідні драйвери зростання. І на завершення, зважаючи, що у нас розглядається питання землі, я знову хочу звернути увагу на те, що нам на сьогоднішній день з економічної точки зору не вигідно вводити обіг земель сільськогосподарського призначення, залучення прямих іноземних інвестицій. Ми бачили в 19-му році було падіння. Ми бачимо і ряд інших макроекономічних показників, які просіли, невиконання бюджету. Тому нам треба насамперед змінити повністю економічний курс, а тоді уже виходити з того, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Як ми і домовлялися, ми будемо ставити на голосування кожну поправочку вашу. Тому я почну з 3418. Прошу визначатись та голосувати.

За-31 Рішення не прийнято. Наступна - 3419. Ой, чекайте, щось я вже наплутав. 3419 ми проголосували. 3420. Прошу визначатись та голосувати.

За-34 Рішення не прийнято. 3421. Прошу визначатись та голосувати. За-32 Рішення не прийнято. 3448, Волошин. Прошу визначатись та голосувати.

За-24 Рішення не прийнято. 3729. Прошу визначатись та голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. 3427. Наталія Юріївна Королевська, будь ласка. 19:01:15 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, шановні присутні, можна в історію увійти, а можна в історію вляпатися. Зараз ви робите все для нашої країни, щоб вона разом з вами вляпалась в історію. Ми обов'язково після цієї зради, яку ви зараз тут в залі парламенту влаштовуєте, будемо звертатися до Конституційного Суду. Ми на 100 відсотків впевнені в тому, що Конституційний Суд прийме рішення щодо

Дякую. Ставлю на голосування 3427, народна депутатка Королевська. Прошу визначатись та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. 3430, народна депутатка Королевська. наприклад, Німеччина взагалі запропонувала націоналізувати ті підприємства, які не можуть впоратися з кризою. А що робите ви? Ви, замість того, щоб реально підтримати сектор економіки сьогодні, підтримати самозайнятих осіб, підтримати малий та середній бізнес, підтримати наших національних виробників, ви замість цього розпродаєте Україну. Ми вимагаємо, щоб уряд терміново зараз у парламенті представив антикризову програму. Ми вимагаємо, щоб сьогодні були програми захисту людей, щоб зробити все, щоб підтримати сьогодні тих людей, які втратили роботу, які втратили сьогодні заробітну плату та які завдяки вам втратять ще і свою українську землю. Ми вимагаємо всеукраїнський референдум, ми вимагаємо відкласти зараз розгляд цього питання, і вважаємо, що це взагалі зрада проти України. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 3430 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

ці складні часи для всього світу, коли кожна країна дбає в першу чергу про себе, і нам, країні, треба дбати в першу чергу про своїх громадян, про те, щоб після кризи вийти більш сильними, більш спроможними, країною, яка дійсно може протистояти цим викликам. Повірте, жодна країна в світі, і ми увійдемо у Книгу рекордів Гіннеса, не продає сьогодні нічого стратегічного, жодна країна світу не розпродає своє національне багатство під час кризи. І сьогодні не можна йти на цю спекуляцію, не можна сьогодні продавати українську землю. Ми впевнені, що всі міжнародні партнери нас зрозуміють. І якщо ви не можете провести переговори по реструктуризації, ми готові вам в цьому допомогти, і ми доб'ємося того, щоб прийшли і гроші, щоб країна залишилася із землею. Але ми вам не дамо продати… Дякую. Ставлю на голосування 3436 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати. За-30 Рішення не прийнято. Наступна правка 3437, народна депутатка Королевська. Шановні, сьогодні в нас люди, пенсіонери отримують в більшості своїй пенсії до 2 тисяч гривень. І от за ці копійки ви зараз змушуєте їх виживати! Виживати в період кризи, в період дикого росту цін, період, коли люди підтверджені найбільше тому, щоб захворіти. І зараз ми повинні були б з вами створити терміново антикризовий штаб і терміново розглянути всі питання соціального захисту та медичного захисту наших людей, щоб пенсіонерам, багатодітним родинам, чорнобильцям, ветеранам, людям, які сьогодні найбільше потребують підтримки дітям війни, ветеранам труда, щоб їм надати ту посильну допомогу пережити цю кризу, щоб підтримати наших українців, які голосували за вас, вибираючи вас до парламенту! А ви замість

За-31 Рішення не прийнято. 3440, Королевська. від кожного з вас в цій залі залежить, якою буде країна після кризи. Або ми будемо дійсно об'єднані, або ми дійсно будемо підтримувати один одного. Бо кожна людина в цій країні побачить, що в Україні є відповідальні політики, які змогли об'єднатися заради майбутнього нашої країни. І кожна людина зараз по телебаченню бачить, як в цей скрутний час окремі політики намагаються розпродати їх, їх країну. Шановні, ну не робіть цього! У нас з вами є ще декілька годин для того, щоб зняти це питання з розгляду, для того, щоб не зраджувати своїх виборців, громадян України, щоб не зраджувати нашу країну, щоб не зраджувати пам'ять своїх дідів та прадідів, які захищали нашу країну. Будь ласка, одумайтесь. Давайте знімемо це питання з Ставлю на голосування 3440 Королевської. Прошу визначатися та голосувати. За-30 Рішення не прийнято. Наступна правка 3442. Німченко. Німченко "Опозиційна платформа – За життя". Я хотів би запитати головуючого і голову комітету, запитати: так що ми сьогодні розглядаємо? Де і на якій підставі, і коли було рішення, і де воно це рішення комітету, яким по суті змінено зміст цього законопроекту? І стосовно гектарів, які можна скупляти, і стосовно правосуб'єктності на покупку, і термінів. Це змінили латентно, ніхто про це не знає. Ви розумієте, що це пряме порушення Конституції і процедур прийняття законопроекту? Ви просто держите народних депутатів як суб'єктів законодавчої ініціативи як хлопчиків для побиття. І я вам скажу, оцей штандарт президентський, чи він його забув, чи чого він там стоїть, так це вроде так як нагляд за нами проходить. Шановні колеги, ну, що це робиться? Подивіться на норми Конституції.

За-33 Рішення не прийнято. Наступна правка 3639, Колтунович Олександр Сергійович. Шановний Руслан Олексійович, я хочу звернутися до вас і до голови комітету Миколи Тарасовича. Я як автор 511 поправок зараз бачу на сайті Верховної Ради України, що є порівняльна таблиця до другого читання додаткова від 30.03.2020 року. А мені цікаво, чому авторів проекту закону немає там поправок. Це перше. Друге. Ми на сьогоднішній день розглянули 3 тисячі 443 зараз з 4 тисячі 18. Це означає, що у нас ще попереду 575 поправок. 575 поправок, ми розуміємо, що навіть чисто технічно ми зайдемо далеко за північ. Чи є у нас правові підстави для того, щоб розглядати їх уже в наступний день? І найголовніше питання, яке турбує, безумовно, моїх колег-юристів, на якій підставі ми сьогодні розглядаємо той проект закону, який ми розглядали в рамках чергового засідання в позачерговому режимі? Дякую. І прошу дати відповіді на два запитання. Це питання до мене, я так розумію, так? З приводу того, на якій правовій підставі. Є у нас лист Президента України, є Розпорядження Голови Верховної Ради про проведення цієї сесії. І ми проводимо на цій підставі, що немає якихось заборон, пов'язаних з розглядом питань на позачерговій сесії. Оце от така відповідь. Всі правові підстави, мені здається, чітко були викладені спочатку, коли я оголошував підстави проведення взагалі цієї сесії. Тепер щодо... Я ставлю на голосування 3443 народного депутата Колтуновича. Я дам тоді. Микола Тарасович, ви зможете, да? Одну хвилиночку, будь ласка. Шановний пане Олександр, сьогодні, дійсно, відбулось засідання комітету, де декілька правок викладено в новій редакції. І про це засідання було попереджено всіх членів, в тому числі і членів з вашої фракції. враховані ці озвучені Президентом пропозиції до законопроекту минулого тижня. І у зв'язку з цим надано додаткову таблицю, вона на декількох сторінках. Дякую. Я ставлю на голосування правку номер 3443 народного депутата Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

по 3501 на 5 хвилин виступу. А потім кожну цю правку поставити почергово на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олегу Анатолійовичу. Будь ласка, 5 хвилин дайте. І ми потім ці всі правки пройдемося в порядку голосування. Шановні колеги, шановні громадяни України, я думаю, що всім зрозуміло, що в мене просто таке глибоке переконання, що якщо виборці дали певній політичній силі мандат на здійснення якоїсь політичної діяльності, то це в тому числі мандат на здійснення очевидної дурості, за яку відповідальність вони мають нести, власне, перед виборцями. Минулого літа наші громадяни поспіхом проголосували фактично в третьому турі за Володимира Олександровича Зеленського, голосуючи насправді за політичну силу "Слуга народу", більшість членів списку якої або тих, хто йшов по мажоритарних округах, наші виборці цілком достатньо не знали і чітко навряд чи розуміли, який буде порядок денний цієї політичної сили і що буде відбуватися в цьому залі. Відтак, я вважаю, що в мене в цьому сенсі абсолютно така позиція, що наші громадяни сьогодні вже зрозуміли, чому, хто тягне цей закон всупереч здоровому глузду, всупереч такій, що тотально змінило ситуацію в світі, всупереч інтересам і нашої економіки, і наших фермерів, і громадян в цілому, за виключенням, можливо, невеликої кількості власників агрохолдингів. Відтак я вважаю, що ми в свій законний спосіб зробили все можливе, щоб змусити вас схаменутися, вже сама доля, поставивши Україну перед таким страшенним, і весь світ, викликом, яким є пандемія, дала ще вам додатковий шанс, зосередитись зовсім на інших питаннях. Але сьогодні вже ніхто не приховує, що ідея не в тому, щоб запустити якійсь ринок землі чи піти на якусь лібералізацію аграрного сектору. Ідея в одному – за будь-яку ціну отримати додатковий кредит, тому що так керували, щоб цього... Як сьогодні один доповідач сказав, що третє питання: як ви до цього дійшли? Ні, це перше питання: як за попередні 5 років президенства цього доповідача і зараз за цей рік ми до цього дійшли, що сьогодні ми стоїмо на межі Тобто перед тим, як визначатися, що робити, потрібно було спочатку з'ясувати, хто винуватий. Ну, то таке. Але мені, скажімо, сумно, що декілька місяців назад, коли ми входили в цей процес, ще тут тривали якісь дискусії, суперечки, різні аргументи, то зараз всі кажуть одне: ми маємо проголосувати за цей закон виключно і тому, що цього вимагає Міжнародний валютний фонд. Жодних інших причин за це голосувати сьогодні немає. Це визнає навіть Президент, це визнає уряд, це визнають абсолютно всі. В цих умовах це фактично створення... не має значення, за що ми голосуємо, це просто принизливо. Нам коли кажуть, що ми не можемо голосувати за політичну частину Мінських угод, тому що їх не сприймає частина суспільства. Сьогодні велика частина суспільства не сприймає цей закон, і це нікого не обходить. Нам кажуть, що політична частина Мінських угод в чомусь може обмежувати, хоча вона веде до миру, обмежувати суверенітет. Зараз ми вже проголосували в першому читанні за один закон, який, як правильно казали колеги, перетворює українську банківську систему фактично на офшори, які не підпорядковуються національному законодавству і національним судам. Зараз тягнемо інший закон, який виключно в інтересах того, хто дає кредит, не допомогу, яку повинні надавати в умовах пандемії, мають, і не відповідальність, яку мають нести за тих, кого приручили, 6 років керували з вашингтонського обкому, а зараз в черговий раз замість того, щоб надати допомогу і підтримку своїм вихованцям, надають кредит, який мають повертати абсолютно всі громадяни, в тому числі і ті, хто ніколи не голосував за цих вихованців вашингтонського обкому. Тому я особисто вважаю, що ми не маємо наражати… Питання не в депутатах, а в тому, з ким контактуємо, з ким ми будемо спілкуватись сьогодні, завтра, наших знайомих, близьких, рідних і просто абсолютно чужих людей, через те, що ми ту перебуваємо декілька годин в такому приміщенні, яке погано вентилюється і де зібрались сотні, більше 300 людей. Я вважаю, що якщо ви надумали робити дурість, ви будете за неї відповідати на наступних виборах. Ми як політична сила, так само як і наші колеги з "Батьківщини", з інших політичних сил, які відкрито опираються тому, щоб без опитування громадян в нинішніх умовах запускати ринок землі, мені здається, зробили все можливе, щоб суспільство розуміло, хто несе абсолютну і цілковиту відповідальність за це – це Президент Володимир Олександрович Зеленський. І ті, хто його є таким продовженням його рук, буде голосувати за цей закон сьогодні або в ближчі дні. Ось така моя позиція. І тому я прошу поставити означені правки на голосування, і за цим я вважаю, що немає більше морального права займати час у своїх колег. Тому що кожна хвилина дійсно наражає на небезпеку життя навіть не 300, а набагато більшої кількості людей. Дякую.

За-27 Рішення не прийнято. 3727, Волошин. Прошу визначатись та голосувати.

За-31 Рішення не прийнято. Наступна правка. А ті, що інші, ми поставимо, от коли дійдемо до них. Добре, Олеже Анатолійовичу?

Будь ласка, включіть. партій те, що відбувається, не цікаво. "Слуги" і Президент уже визначились, і я думаю, вони для цього і прийшли. Плювати їм на те, що є резерви України, їм головне – не вискочити з-під зовнішнього управління, щоб колонізатор все таки зачепився своїми слизенькими пальчиками за економіку України і ніхто не вискочив. А тому я хочу сказати народу України, що ми будемо до останньої правки відстоювати те, щоб Закон про ринок землі пройшов за вашою участю, через референдум. Тому і вас закликаємо…

За-31 Рішення не прийнято. 3461, Пономарьов.

дуже, дуже, дуже турбує. Мені навіть зараз пишуть есемески мої друзі, мої знайомі, мої виборці, які прямо кажуть, що зробіть все, тільки щоб цей законопроект не був прийнятий. Я ще раз хочу звернутися до народних депутатів в першу чергу від фракції партії "Слуга народу", Дякую. От бачите, відповіді немає, тобто совість – вони не знають, що це таке. А совість в тому, що це, коли ти серцем відчуваєш як треба поводити себе в цьому житті. І ви не повинні голосувати за цей законопроект, тому що цей законопроект руйнує нашу країну, нашу рідну Україну.

Добрий день, шановні колеги. Більшість народних депутатів, як і я, обрані вперше в цьому скликанні до парламенту. І який же вони здобувають досвід? Я вам скажу, це досвід непослідовної несистемної роботи, досвід роботи, яка направлена проти українського народу. Як можливо спочатку голосувати за переведення роботи Верховної Ради до комітентів, а потім під приводом біди, яка нас об'єднує, а саме боротьба з коронавірусом, запирати нас в цьому залі на більше, ніж 4 години, де нас більше ніж 300 людей між собою спілкуються. У кожного із нас є батьки, сім'ї, діти, ми ходимо до магазинів. Я розумію, що владі все ж таки начхати, справді, на закони, на Конституцію. А як можна чхати на людське життя? Для мене незрозуміла така поведінка, і мене обурює це бажання проштовхнути даний проект закону будь-якою ціною. Це неприпустимо. Дякую.

Шановні колеги, далі ми домовлялися, Юлія Володимирівна – 3 хвилини і правки потім забираємо.

Шановні колеги, я думаю, що сьогодні багато людей в країні взагалі не уявляють, що відбувається в цьому залі. А в цьому залі відбуваються неприховані вже речі. Прийшов Президент України до Верховної Ради і сказав, що Міжнародний валютний фонд дає нам декілька мільярдів за те, що ми приймемо рішення про продаж української сільськогосподарської землі. Дорогі друзі, не для того, щоб розвивати фермерство, не для того, щоб поставити наш аграрний комплекс на ноги, не для того, щоб дати людям мільйони робочих місць в аграрному секторі, виробити аграрну продукцію і переробити її в готові харчові продукти, і заробити сотні мільярдів доларів для країни. Президент прийшов і сказав, що нам кидають декілька мільярдів доларів і нам треба сьогодні вночі негайно прийняти закон про продаж землі по моделі, якої взагалі в світі не існує. Не існує тому, що жодна держава не відпускає свою землю сільськогосподарську у вільний ринок. Сказали нашим аграріям, що закон покращили, і що тепер замість 10 тисяч гектарів будуть віддавати 100 гектарів в одні руки, і що будуть фізичні особи купувати. Це не рішення питання, тому що це дається всього на, можливо, 20 місяців, такий порядок. Це анестезія, яку зараз кинули в цей зал для того, щоб ті, у кого ще були сумління совісті, щоб вони натиснули цю зелену кнопку і продали землю. Але я хочу, щоб ви просто дуже чітко розуміли, що ніякі фермери ніяку землю по цьому закону не отримають, тому що в цьому законі залишилось право володіти землею іноземним банкам. Як ви думаєте, це випадково це сказали і написали? тому що справжня мета – це перетворити землю нашу зараз в спекулятивний товар і заробити мільярди доларів на нас. Але не ми їх заробимо це обман, тому що вже через якихось там два десятка місяців повернеться той порядок, коли скуповувати землю зможуть корпорації, а наші фермери навіть не встигнуть розвернутися за ці лічені місяці. Тому це обман. І я хочу закликати всіх народних депутатів, я знаю, що загнали сьогодні в ніч працювати, тому що існують замовники ззовні. Но всі, у кого є залишки совісті, не голосуйте за цей закон. Він прямо протирічить національним інтересам України, він прямо протирічить інтересам тих людей, які вас сюди, в парламент, направили. Нам потрібна інша модель ринку, абсолютно інший підхід до сільськогосподарської землі і він буде після того, як ця влада піде. Слава Україні! З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування залу. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведено дезінфекцію і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо. Забирайте свої картки також. Дякую.